Kolegice i kolege, možemo nastaviti? Evo, hvala. Evo sada će sukladno dogovoru klubova krenut ćemo na objedinjenu raspravu tri konačna prijedloga zakona. - Konačni prijedlog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, drugo čitanje, P.Z. br. 526 - Konačni prijedlog Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 527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 Hvala lijepo poštovane zastupnice i zastupnici. Kasno je ali mislim ove zakone smo i zadnji put raspravljali ovako u kasnom terminu. Dakle, pred nama je konačni prijedlog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, konačni prijedlog Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i konačni prijedlog Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Ono što je činjenica da zasada u Hrvatskoj djeluju 4 obvezna mirovinska fonda, 23 dobrovoljnih mirovinskih fondova od kojih je 6 otvorenih i 16 zatvorenih mirovinskih fondova te jedno mirovinsko osiguravajuće društvo. Obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje na kraju 2013. godine obuhvaćeno je ukupno milijun i 692 tisuće 218 članova, a neto imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je oko 58 milijardi kuna. Dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem na kraju 2013. godine obuhvaćeno je ukupno 227 tisuća 231 osiguranik, od čega je 204 tisuće 506 osiguranika u otvorenim, a 22 tisuće 675 u zatvorenim mirovinskim fondovima. Neto imovina otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova iznosila je u prosincu 2013. godine 2,21 milijardu kuna, a neto imovina zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova iznosila je 494,6 milijuna kuna. Dakle, ovim prijedlozima zakona želimo postići uređeniji kapitalizirani sustav koji će osigurati zadovoljavajuću razinu socijalne sigurnosti naših građana u starosti. Konačnim prijedlogom Zakona o obveznim mirovinskim fondovima uređuje se faza akumulacije sredstava iz obveznog mirovinskog osiguranja temeljenog na obveznoj kapitaliziranoj štednji na cjelovit i sveobuhvatan način. Ovim prijedlogom jasno definiramo sljedeće: uvjete za osnivanje rada, prestanak rada obveznih mirovinskih fondova, uređuje se sustav upravljanja rizicima, nadzor, revizija i izvještavanje o radu. Novina je i mogućnost ostvarivanja prava na mirovinu iz drugog mirovinskog stupa prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za osiguranike koji su ostvarili staž osiguranja s povećanim trajanjem koji to važećim zakonom nisu mogli ostvariti. Uvode se norme koje određuju da će novi članovi fonda koji prvi put ulaze u sustav a nisu vlastitim odabirom izabrali obvezni mirovinski fond čiji članovi žele biti, biti će raspoređeni na način da svaki fond dobije jednak broj neraspoređenih članova. Dosada je bilo da onaj koji ima najviše članova dobivaju najveći broj neraspoređenih Uvodimo tri portfelja A, B i C koji su prilagođeni dobi umirovljenja članova na način da se članovima fondova A i B pruži mogućnost ulaganja u rizičniju imovinu koja donosi veći prinos dok bi se članovima fonda C ograničilo ulaganje u najmanju rizičnu imovinu. Fondovima A i B omogućeno je sudjelovanje u infrastrukturnim projektima do iznosa od 10% neto imovine u pojedinačnom projektu u svrhu većeg uključenja imovine članova u infrastrukturnim projektima a samim time i gospodarskom razvoju zemlje. Njihova ulaganja u te projekte mogu dosegnuti do 15% imovine tih fondova ukupno u svim projektima što je u odnosu na ukupnu vrijednost imovine fondova značajan potencijal. Zakon uređuje način upravljanja imovinom mirovinskih fondova s namjerom smanjenja rizika pada vrijednosti sa obvezom veće disperzije ulaganja imovine. Preciznije, novim zakonom regulirano je vođenje osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova i vrednovanje njihove ukupne imovine. Ovim zakonom ograničena je mogućnost ulaganja mirovinskih fondova do 2% po jednom ulaganju u odnosu na neto vrijednost ukupne imovine fondova kao i mogućnost da se imovina fondova uloži iznad dosad dozvoljenih 10% izdanja u pojedine dionice trgovačkih društava sve sa ciljem većeg ulaganja sredstava u razvoju domaćeg gospodarstva. Konačnim prijedlogom zakona preciznije je uređen rad Središnjeg registra osiguranika i provedba nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih ustanova na tim ustanovama i propisujemo veće obveze što se tiče samih društava za upravljanje fondovima. Cilj predloženog Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima je daljnji razvoj, unapređenje štednje u trećem stupu, želimo osigurati što veći broj građana građana RH koji žele štediti u trećem stupu, ovim zakonom posebno cjelovito uređujemo osnivanje poslovanje djelatnosti, nadzor a posebno bonitetni nadzor vezano uz dobrovoljne mirovinske fondove i mirovinska društva koja njima upravljaju u odnosu na važeći zakon mirovinsko društvo bi se pored obavljanja djelatnosti, osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom omogućilo osnivanje i upravljanje otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom omogućava se prekogranično poslovanje društvima za upravljanje zatvorenim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima u drugim državama članicama EU. Omogućava se isplata mirovine osim putem mirovinskog osiguravajućeg društva i putem fondova ukoliko je isplata privremena, vrijednost imovine je na računu manja od 50 tisuća kuna i pod uvjetom da traje najmanje pet godina. Moguća je djelomična isplata u visini do najviše 30% iznosa na računu člana ili više ali maksimalno do iznosa od deset tisuća kuna do jednokratna isplata ukoliko je član stariji od 50 godina a na računu ima manje od 10 tisuća kuna. Utvrđuje se visina temeljenog i minimalnog iznosa kapitala, reguliraju se dozvoljena ulaganja, ograničenje ulaganja i prekoračenje ograničenja ulaganja dobrovoljnih mirovinskih fondova, definiranje i posredni i neposredni nadzor nad poslovanjem mirovinskim društava, dobrovoljnih mirovinskih fondova, depozitara i ostalih subjekata kroz provjeru zakonitosti. Konačnim prijedlogom Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima predlaže se urediti fazu isplate mirovine iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, osiguranja, temeljenog ne individualizirane kapitalizirane štednje, na cjelovitim sveobuhvatan način, poslovanje mirovinski osiguravajućih društava uređuje se sukladno europskim standardima, usklađivanjem sad je odredba direktive o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje što do sada nije bio slučaj. Ovim se konačnim prijedlogom zakona na cjeloviti precizan način uređuje poslovanje i mirovinski osiguravajući društava precizno se definira predmet poslovanja a to je isplata taksativno navedenih vrsta mirovina te se razgraničavaju poslovi koji su izravno ili u neizravnoj vezi s predmetom poslovanja mirovinsko osiguravajućeg društva. Preciznije predmet uređenja ovog konačnog prijedloga zakona je osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava koji isplaćuju mirovine u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, mirovine na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo, mirovinske rente u okviru dobrovoljnog programa mirovinske rente i dokupljene mirovine u okviru dobrovoljnog programa dokupljene mirovine, zatim mirovinski program obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, mirovinski programi na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo, dobrovoljni program mirovinske rente i dobrovoljni program dokupa mirovine te mirovine, mirovinske rente i dokupine mirovine odnosno njihova isplata. Ovim prijedlogom jasno definiramo pravne oblike mirovinskog osiguravajućeg društva, propisuju se organizacijski zahtjevi koji moraju ispunjavati mirovinsko osiguravajuće društvo u skladu sa standardima europskih propisa, uređuje se nadzor nad poslovanjem slijedom načela preuzetih i direktive o djelatnostima nadzora institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, osigurava se temeljeno usklađenje koje je potrebno i dovoljno da bi se osiguralo uzajamno priznavanje sustava izdavanja odobrenja za rad i bonitetnog nadzora, dakle da mogu mirovinska osiguravajuća društva raditi u Hrvatskoj i izvan Hrvatske i obrnuto. Propisuju se stroga pravila promidžbenih aktivnosti te se uspostavljaju pravila postupanja u vezi rješavanja pritužbi korisnika mirovine. Konačno u odnosu na ponudu mirovinskih programa ovim se zakonskim prijedlogom isto proširuje i na dva nova dobrovoljna mirovinska programa za radnike i službenike u strogo propisanim uvjetima i pod određenim okolnostima. U odnosu na plaćanje poreza ili drugih pristojbi, na sredstva koja se doznačuju mirovinsko osiguravajućem društvu i koja su temelj za određivanje mirovine, mirovinske rente i dokupine mirovine, prigodu o njihovom prijenosu, odnosno uplati ta materija će biti uređena posebnim poreznim zakonom. U Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima dopunjena je odredba koja članovima uprave mirovinskog društva omogućava izbor u članstvo nadzornog odbora burze te su uređene odredbe vezane uz prestanak važenja i ukidanja odobrenja za rad mirovinskog društva te članova uprave i nadzornog društva. Druga dva zakonska prijedloga usklađena su s najnovijom izmjenom direktive o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje. Hvala ministre. Imamo dvije replike. Martina Dalić izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine ministre. Ustvari jedno pitanje. Željela bih malo da pojasnite da bolje razumijem. Kazali ste i u prijedlogu obrazloženja zakona piše da je jedna od novina u ovome zakonu mogućnost da osiguranici koji su ostvarili staž sa povećanim trajanjem ostvaruju pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, mogu sada ostvariti pravo na mirovinu i prema ovom zakonu. Ja sam vas ustvari željela pitati na koje se to kategorije zaposlenih odnosi.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre vrlo kratko s obzirom da danas i premijer i ministar financija rekli da drugi stup mirovinskog neće sudjelovati da tako kažemo u sanaciji prekomjernog deficita, mene zanima vaš odgovor, hoće, neće? Kratko, jasno. To su rekli premijer i ministar. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ovo baš nisu bile klasične replike, ali prihvatljivo. Da li u ime Odbora netko želi uzeti riječ? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Grubišić-Kajin. Nema nikoga. Gube pravo na raspravu. U ime Kluba SDP-a, Vanja Posavac, izvolite kolegice. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će i Prijedlog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Prijedlog Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i naravno Prijedlog Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. S obzirom da je zakon u drugom čitanju, ja ću nastaviti svoju raspravu o sva tri zakona, ipak sažeti na ono što smatram da je najvažnije. Naime prateći kretanje u sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje kroz višegodišnju primjenu Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dosadašnja primjena navedenog zakona ukazala je na potrebu razdvajanja dvaju postojećih sustava individualne kapitalizirane štednje, obveznih, dobrovoljnih u dva posebna zakona. Na taj način omogućit će se daljnji razvoj i unapređenje sustava individualne kapitalizirane štednje, a s ciljem bolje buduće socijalne sigurnosti osiguranika u svjetlu ulaska u EU. Ovim Ovim se zakonskim prijedlogom precizno reguliraju uvjeti za osnivanje i prestanak rada mirovinskih fondova i mirovinskih društava za upravljanje mirovinskim fondovima, njihova organizacijska struktura, temeljni kapital i disperzija ulaganja imovine članstva kako bi sustav bio stabilan i bez potresa. Također, detaljno se propisuje sustav upravljanja rizicima koje mirovinsko društvo mora sadržavati, način financiranja rada društva, revizija i izvještavanje o radu društva. Uvode se unutar postojećeg sustava tri nove kategorije mirovinskih fondova a, b i c koji se s obzirom na razdoblje umirovljenja članova razlikuju po ograničenjima ulaganja i investicijskoj strategiji. Također propisano je i vođenje osobnih računa i vrednovanja imovine pri čemu se uplaćeni doprinosi u mirovinski fond i preneseni računi knjiže u korist osobnih računa na ime člana, a sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda su njegova osobna imovina koja ne mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv člana mirovinskog fonda niti dio njegove stečajne ili likvidacijske mase. Ta sredstva također ne mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv depozitara ili bilo koje druge osobe, niti ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu depozitara ili bilo koje druge osobe. Također propisuje se minimalni temeljni kapital mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom u iznosu od 40 milijuna kuna, odnosno dodatno uvećan iznos najnižeg temeljnog kapitala koji je propisan zakonom, koji uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova ukoliko mirovinsko društvo obavlja i djelatnost upravljanja takvim fondovima. Novina upravo što je i spomenuto odredbama predloženog zakona sadržana je dakle i u mogućnosti da osiguranici koji su ostvarili staž s povećanim trajanje tijekom svog radnog vijeka, a ostvaruju pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, mogu ostvariti pravo na mirovinu iz drugog mirovinskog stupa. Što se tiče dakle Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, ono što je važno dakle da je dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje na dan 31. svibnja 2013. godine obuhvaćeno ukupno 219 830 osiguranika, od čega je 196 676 osiguranika u otvorenima, a 23 154 u zatvorenim mirovinskim fondovima. Predloženim zakonom utvrđuje se dakle područje njegove primjene te propisi EU koji su preneseni na nacionalno zakonodavstvo. Ovim se odredbama propisuje zabrana poslova ponude mirovinskih programa i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima bez odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, vođenje registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova, objava popisa na internetskim stranicama, pravni oblici mirovinskih društava, razgraničenje osnovne od pomoćnih djelatnosti mirovinskog društva, kategorije djelatnosti mirovinskog društva u RH, kao i obvezu prethodnog odobrenja za rad i teritorijalno određenje obavljanja djelatnosti mirovinskog društva te mogućnost rada na razini čitave EU osnivanjem podružnica ili izravno na temelju slobode pružanja usluga. Utvrđuje se također zakonom visina temeljnog i minimalnog kapitala, kao i kapitalni zahtjevi za mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom s definiranim primanjima. Utvrđuju se uvjeti za člana mirovinskog društva, kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja primjerenosti, prikladnosti i financijske stabilnosti dioničara ili članova mirovinskog sustava, društva za upravljanje odnosno izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela. Regulirano je članstvo u dobrovoljnom mirovinskom fondu, otvorenom i zatvorenom, način ostvarivanja prava članova fonda na mirovinu, mogućnost privremene i doživotne isplate mirovine koju obavlja mirovinsko osiguravajuće društvo ili iznimno dobrovoljni mirovinski fond te je propisan način vođenja registra članova. mijenja se i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima, naime ti zakoni, predloženim zakonom se na cjelovit i precizan način uređuje poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava, precizno se definira predmet poslovanja, a to je isplata taksativno navedenih vrsta mirovina te se razgraničavaju poslovi koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s predmetom poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva, propisani su pravni oblici mirovinskog osiguravajućeg društva i definirano je povećanje temeljnog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva što je u skladu sa standardima država članica propisanih europskim propisima. Također daje se mogućnost Vladi RH da intervenira odlukom na prijedlog nadležnog ministarstva u slučaju dostave obavijesti od strane Europske komisije o kontroli i prilagođenim iznosima kako bi se u slučaju potrebe moglo i promptno reagirati. Utvrđuju se organizacijski zahtjevi koje mora ispunjavati mirovinsko osiguravajuće društvo, a uvodi se i obveza uspostave sveobuhvatnog i učinkovitog sustava upravljanja rizicima. U odnosu na ponudu mirovinskih programa predloženim se zakonom ista proširuje na dva nova dobrovoljna mirovinska programa za radnike i službenike u strogo propisanim uvjetima i pod određenim okolnostima. Novi dobrovoljni mirovinski programi su mirovinska renta i dokup mirovine uvođenjem kojih se u određenoj mjeri rasterećuje sustav osiguranja generacijske solidarnosti omogućavanjem financiranja od strane poslodavca sredstva za isplatu novog mirovinskog sustava. Zbog svega gore navedenog i smatrajući da će se uprave time zapravo mirovinski sustav i ova tri zakona usuglasiti, ustabiliti klub SDP-a podržat će sva tri prijedloga zakona. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba HNS-a Srđan Gjurković. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će donošenje sva tri zakona. naravno neću ponavljati ono što smo čuli uvodno i od ministra i ono sve što u biti dobrim dijelom i u uvodu ovih zakona se jasno i odrješito kaže nego imam namjeru istaknuti četiri stavke za koje mi u klubu HNS-a u okviru ova tri zakona smatramo da su ključni i da donose određeni napredak, sigurnost korisnicima. Ono što je uvijek potrebno smatramo u uvodu zakona ovakvog tipa zakona reći da on svoj značaj ima prvenstveno što se odnosi u ovom trenutku negdje na milijun i 100 tisuća korisnika odnosno članova, da se radi o obaveznim mirovinskim fondovima, dakle da se radi o negdje 58,2 milijarde kuna neto imovine, a da je u prošloj godini u obavezne mirovinske fondove uplaćeno 4,96 milijardi kuna, da se do sada 40 milijardi ulagalo u državne obveznice, nešto više od 7 milijardi u inozemstvo u inozemne vrijednosne papire, a tek 6,63 milijarde u domaće gospodarstvo. I to je ono što 6,63 ovaj zakon u biti sada otvara prostor što je iznimno bitno i ključno ne samo zbog recesije i gospodarske situacije nego i za potrebu da se sredstva hrvatskih građana ulažu tamo gdje je najpotrebnije, a to je domaće gospodarstvo. Jedna od ključnih stvari ovoga zakona je da otvara prostor, povećava mogućnost ulaganja u hrvatsko gospodarstvo u hrvatske tvrtke, otvara prostor i mogućnost koju do sada nisu imali mirovinski fondovi ne samo pojedinačno nego i udruženo, da mogu preuzimati strateški tvrtke do čak 80% vrijednosti tvrtki što znači i strateške odluke ne samo 51% odnosno 50+1 dionicu šta znači većinsko vlasništvo. I to je onaj prostor koje vjerujem da će mirovinski fondovi nakon vjerujem usvajanja realizirati i omogućiti i biti doprinos mi kao zakonodavac da donesemo ovaj zakon, a mirovinski fondovi odnosno društva svojim upravljanjem da doprinesu razvoju hrvatskog gospodarstva ne samo infrastrukturno nego u pravom smislu i onom proizvodnom i onom malom i srednjem poduzetništvu kojim će moći oni ulagati s ovim zakonom. Kada govorimo o ulaganju u gospodarstvo onda govorimo uvijek o rizicima koji su do sada bili isto iznimno regulirani ne samo kroz kontrolu HANFA-e nego kroz zakonodavni okvir koji je bio jedan od najjačih i najboljih kontroliranih kada govorimo o mirovinskim fondovima. Ovaj zakon, ovaj paket zakona po tom pitanju podiže još jednu ljestvicu za još jedan stupanj najmanje ljestvicu kontrole i ulaganja kontrole i rizika i još i još veću ljestvicu podiže kada govorimo o upravljanju odnosno svima onima koji sudjeluju u upravljanju sredstvima fonda. Isto tako ovaj zakon što želim isto naglasiti u ime kluba HNS-a i naglasiti da on upravljanje portfeljima traži aktivnu ulogu koja se tiče aktivne uloge ulaganja, aktivne uloge kontrole rizika i aktivne uloge da ne bude ulaganje samo u obveznice nego da bude ulaganje ali i kontrola kada se na tržištu kapitala sa sredstvima korisnika upravlja. Ono što je isto bitno a to je da u obveznim fondovima do sada je bio samo jedan portfelj jedne za distribuciju sredstava. Ovim zakonima omogućuje se da individualno se može birati a, b ili c kategorija. Ovaj zakon osigurava da ulaganja se temelje na u biti životnom ciklusu, mogućnosti odabira većeg rizika ulaganja u dionice, veće dobiti kada su mladi koji rade, koji imaju mogućnost da malo više kapitaliziraju svoja sredstva. Isto tako omogućuje da ako oni ne žele da se njihova sredstva po modelu a ulažu ulažu da to jasno kažu i da se odmah stave u kategoriju b ili c. isto tako daje obavezu mirovinskim fondovima da oni koji se ne opredjeljuju i odgovornost ulaganja i rizika i rasporeda na način koji je najadekvatniji i naj potrebitiji za one koji imaju individualnu kapitaliziranu štednju u mirovinskim fondovima. I ponovo ću se vratiti na veće ulaganje u gospodarstvu. To je jedan od najvećih dobitaka ovoga zakona koji vjerujem da će se realizirati, vjerujem da će se vidjeti već i ove godine u primjeni jer samo novi način upravljanja puno kvalitetnijeg organizirana koje ovi zakoni donose osigurava da ti rizici ulaganja budu minimalni a da u biti dobit i za one koji ulažu u mirovinske fondove a i za građane Republike Hrvatske koji očekuju rast gospodarstva i novo zapošljavanje bude puno veća. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba HDZ-a, Martina Dalić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa evo s obzirom da smo danas ipak apsolvirali temu koja se je proteklih dana provlačila o tome hoće li se ili neće privremeno ili trajno ukinuti uplate u drugi stup onda ova naša rasprava i ima određenoga smisla. Prijetilo je naravno u jednome trenutku s obzirom na najave koje su dolazile iz Vlade da i ova rasprava i nema nekog posebnog smisla. na početku je ustvari jedan vremenski trenutak i timeing u kojem se u kojem se u Saboru obično organiziraju rasprave koje se tiču financijskog sustava i zakona koje reguliraju financijski sustav. Te rasprave na neki način uvijek upadaju u vrijeme kada je sabornica prazna ili u terminima kada više za ovu materiju nema dovoljno koncentracija. Željela sam vam skrenuti na to pozornost, gospodine potpredsjedniče jer se u zakonima koji reguliraju materiju organizacije financijskog sustava bilo bankarskog, bilo fondovskog radi o materiji koja je kompleksna a koja je od interesa za veliki broj građana. I onda vrlo često i u ovome Saboru mogu se čuti rasprave u kojima se zastupnici pitaju da li je moguće da imamo ovakva ili onakva rješenja. Imamo, i ta su rješenja obično usvojena u Hrvatskom saboru. Zato mislim da upravo s obzirom i na opseg i na složenost materije koja se tiče financijskog sustava ne bi smjelo se dozvoljavati da se takve rasprave odvijaju kada ostaju zatvorene samo u sabornici. Jer mislim da su od interesa za veliki broj građana. Ova konkretno za milijun i 700 onih koji imaju račune u obveznim mirovinskim fondovima i kao što je ministar rekao još 220 tisuća onih koji imaju račune u dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Što se tiče ovih zakona, zakon koji regulira sustav obveznih mirovinskih fondova kao što je već istaknuto uvodi novinu da uvodi portfelje s obzirom na ograničenja članstva i ograničenja ulaganja. Vjerujemo da je to pozitivna i dobra osobina ovoga zakona. Međutim, isto tako nalazimo da i u dijelu određenja ovoga zakona se kriju i značajni rizici koji bi mogli uzrokovati u budućnosti i moguće probleme u funkcioniranju drugoga stupa. Radi se naravno o odredbama koje se tiču limita ulaganja. Jedna od takvih odredaba odredba koja kaže da limit ulaganja u vrijednosne papire jednog izdavatelja se povećava sa sadašnjih 10 na 20% izdanja u slučaju dionica. Odnosno 15% u slučaju ulaganja u investicijske fondove. bi mogao, drugi stup, bi mogao apsorbirati sam 80% ukupnog izdanja jednog jedinog pojedinog izdavatelja uz uvjet naravno da udovoljava kriteriju da neto imovina ne može biti veća od 3% investirana od togi izdavatelja. Međutim, tih 3% je danas milijardu i 700 milijuna kuna. Ovakvim promjenama limita u odnosu na sadašnje otvara se mogućnost rizika cijelog drugog stupa prema pojedinim i jednim i jednom jedinom izdavatelju. Koji je to, kakav je to, u ovom trenutku naravno ne vidi se i u ovom konkretnom slučaju nije jasno ali moramo biti svjesni da se takva promjena uvodi. Sadašnji sustav i sadašnji limit od 10% vrijednosti, od 10% izloženosti prema jednom izdavatelju propisano je pravilnikom HANFA-e što znači da posjeduje i određenu fleksibilnost. Sada se ovih 20% upisuje u zakon i predstavlja, naravno s jedne strane mogućnost da mirovinski fondovi više ulažu u vlasničke vrijednosne papire, u dionice ali predstavljaju rizik da ta koncentracija bude visoka prema pojedinim izdavateljima. Međutim, ono što je još zanimljivija osobina ovih limita ulaganja jest uvođenje mogućnost da tzv. II. stup može bez ikakvih ograničenja ulagati u vrijednosne papire koji se tiču projekata kojima se financiraju ili sekuritiziraju državni infrastrukturni projekti. Jasno je da je ova odredba, dakle da mirovinski fondovi bez ikakvih ograničenja i limita ulaganja mogu kupovati i u svojoj imovini držati vrijednosne papire kojima se financiraju infrastrukturni projekti, da je ovakva odredba motivirana stvaranjem prostora da mirovinski fondovi aktivno sudjeluju i dominantno sudjeluju u operaciji poznatoj kao monetizacija autocesta. na ovaj se način drugi stup pretvara u ekskluzivnog financijera državnih investicija. Dugi stup je po definiciji otvoren riziku države, ali sada ga se još dodatno, bez ikakvih limita otvara i rizicima pojedinačnih državnih projekata. Upravljanje rizicima onda u drugome stupu postaje gotovo nemoguće, jer je moguće zamisliti situaciju da mirovinski fondovi drugoga stupa u dominantnom dijelu svoje imovine imaju vrijednosne papire koji se tiče infrastrukturnih projekata. Da li je to vjerojatno manje ili više, teško je tu vjerojatnost ocjenjivati, ali je takvu situaciju moguće zamisliti, a zadaća je fondova u drugome stupu da upravljaju imovinom koja je vlasništvo nas pojedinaca hrvatskih građana na način da maksimiziraju buduće anuitete, da maksimiziraju izvor za izvor za naše buduće mirovine i to na način koji obuhvaća razuman financijski menadžment. Ovakva ulaganja tu zadaću dovode u pitanje, a posebno stoga što je zadaća države da pruža okvir i usmjerava upravitelje ovih fondova da razumno i sigurno upravljaju tim sredstvima. Država im ovdje ustvari šalje potpuno drugi signal. I treće pitanje koje se tiče ovog zakona jest pitanje zašto se ustvari snižavanje naknada odgađa tek za 2016. godinu i zbog čega se proces snižavanja naknada koje primaju društva za upravljanje ne potakne i ne otpočne odmah. Dio ovoga paketa je i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima. U Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima uvodi se bitna izmjena, a koja se tiče načina na koji će se indeksirati budući anuiteti, odnosno buduće mirovine umirovljenika iz drugoga stupa. Uvodi se zahtjev da se te mirovine indeksiraju na isti način kao i mirovine u prvom stupu. izvor i isplata mirovina iz mirovinskih osiguravajućih društava je sasvim druga vrsta procesa i sasvim druga vrsta mirovina. Mirovinska osiguravajuća društva moraju imati i mogućnost da u strukturi svoje imovine ostvaruju prinose kojima će moći obavljati tu indeksaciju. Ako se indeksacija obavlja kao u prvom stupu tada ne postoji nikakva imovina i ne postoji nijedna vrsta imovine u kojoj bi mirovinska osiguravajuća društva mogla uložiti da bi ostvarivala upravo tu stopu indeksacije koju će morati isplaćivati. Sadašnji zakon predviđa da se budući anuiteti indeksiraju na cijene i istina je da niti danas ne postoji instrument koji u imovini donosi prinos jednak stopi rasta cijena. Zato danas i postoji obveza u postojećem zakonu da je država ta koja bi trebala izdati obveznice indeksirane na cijene. Nije to još do sada učinila država, međutim to je propust i to je proces koji se može popraviti, međutim ne postoji klasa imovine koja bi se mogla izdati, a da osigura prinos koji implicira stopa indeksacije mirovine kao u prvom stupu. stupu. Tehnička posljedica toga jest mogućnost da anuiteti iz mirovinskih osiguravajućih društava budu manji od onoga što bi trebali biti jer će jednostavno se u iznosu i izračunu anuiteta uzeti u obzir ovaj rizik. Uvodi se mogućnost da mirovinska osiguravajuća društva ulažu 20% svojih tehničkih rezervi u nekretnine. Takvog limita nigdje nema. Vrlo rijetko se mirovinskim osiguravajućim društvima dopušta da ulažu u nekretnine jer su nekretnine vrlo nelikvidan instrument. Ako takva mogućnost i postoji, kao što npr. postoji u Švicarskoj, onda je taj limit puno niži i nalazi se konkretno u Švicarskoj na razini od 7% tehničkih rezervi. Razlog tome je jednostavan, mirovinska osiguravajuća društva imaju kontinuiranu obvezu isplate anuitetu i moraju čuvati svoju likvidnost i držati imovinu u likvidnim instrumentima. Obveze mirovinskih osiguravajućih društava nastupaju sigurno, one nisu kao da se tako izrazim obična mirovinska osiguravajuća društva čija obveza možda hoće, a možda i neće u nekim dijelovima osiguranja nastupiti. Ovo i dozvoljavanje da se u ovako visokom limitu ulažu sredstva mirovinskih osiguravajućih društava u nekretnine povećava jednostavno rizik funkcioniranja i poslovanja tih društava u budućnosti. I konačno, ovim se zakonom otvara mogućnost da se iz drugog stupa, odnosno iz mirovinskih osiguravajućih društava isplaćuju mirovine kao obiteljske i invalidske, odnosno kao što se mogu isplaćivati iz prvog stupa. To je u potpunosti suprotno ideji, zamisli i konstrukciji drugoga stupa zato jer visina anuiteta i zato jer se na ovaj način ustvari prekida veza između aktuarskih izračuna i količine sredstava mirovinske štednje koja će se prenijeti mirovinskim osiguravajućim društvima. Rezultat toga biti će jednostavno manji anuitet. Koliko manji, prema nekim procjenama i prema nekim očekivanjima čak i do 50%. U zaključku, iako ovaj paket zakona donosi i neke pozitivne promjene u drugome stupu također otvara i brojne prostore za povećane rizike, kako u odnosu na obvezne mirovinske fondove u drugom stupu tako i u odnosu na buduća mirovinska osiguravajuća društva. Držimo stoga da ove promjene koje sam ovdje navela nisu dobre i ne rade u korist budućih umirovljenika koji će mirovine primati iz drugoga stupa. I zbog toga će klub HDZ-a biti protiv ovoga paketa zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba Hrvatskih laburista Zlatko Tušak. Izvolite. **Tušak, Hvala predsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski laburisti imaju nešto malo, ne nešto malo nego značajno drugačije poglede kada je u pitanju drugi obavezni Mirovinski fond a to ću i obrazložiti sa osnovu određenih argumenata, ali i na osnovu određenih činjenica jer ovakav model jedino se razvija ovdje u Hrvatskoj dok većina zemalja kojima je Svjetska banka nametnula ovakav model drugog obaveznog mirovinskog stupa napušta takav model, a ni jedna zemlja nije u namjeri da uvede ovakav model za financiranje umirovljenika u poznim vremenima. Zašto? Pa prvenstveno zbog toga što on izaziva određenih problema i ugrožava prvi mirovinski stup. To je generacijske solidarnosti, jer na osnovu uvođenja drugog stupa 5% je manje smanjeno koji itekako danas ima odražaj kroz redovno financiranje mirovina za šta nam nedostaje značajni dio sredstava i što je ono najbitnije za drugi mirovinski stup u kojem 70% imaju državne obveznice država itekako plaća dosta velike kamate na osnovu zaduženja koje si je preuzela iz drugog mirovinskog stupa. Ovakav način će imati dalekosežne posljedice za dio umirovljenika jer će se morati desiti da će ovi iz financiranja 15% generacijske solidarnosti u nekakvom narednom periodu doživjeti značajna umanjenja sredstava jer se neće moći iz državnog proračuna isfinancirati ovakve mirovine. A kome pogoduje drugi mirovinski stup? O tome moramo otvoreno razgovarati. Pogoduje financijskim institucijama, privatnim financijskim bankama kojima je država eto osigurala svojom odlukom da bez brige 5% ide uplate za mirovine. Tko će još imati koristi? Oni koji imaju nadprosječne plaće u Republici Hrvatskoj, a takvih je svega 30% radnika. 70% radnika ima ispod prosječne mirovine. I onog trenutka kada će isplata iz drugog mirovinskog fonda biti za njih tog trenutka će shvatiti da su prevareni na osnovu iznosa koje će dobivati. To se već danas vidi, ali vidjet će se i sutra. Jer mi smo pokušali i simulirati određene izračune računajući s time da je uvećana vrednost mirovinskih fondova ili kapitalizirana vrednost negdje 26% od onoga što su članovi fondova uplatili. lijepo je vidjeti na onim obračunima kada radnici dobe iznos koliko su štedili u tom drugom stupu. Ali za primjer danas da radnik koji je 20 godina uplaćivao, a nije mogao jer svega 11 godina postoji fond. Ali smo pokušali simulirati što bi to značilo. 20 godina sa minimalnom plaćom dobit će u drugom mirovinskom stupu 160 kuna ako ode u prijevremenu mirovinu. Ako ode u starosnu mirovinu imat će 190 kuna. Radnik sa 7000 bruto plaću ili to je negdje oko 4900 kuna neto plaće u prijevremenu mirovinu dobit će 370 kuna, a u punu starosnu mirovinu 440 kuna. Jasno da ako su uplate veće i svi oni koji su iznad prosječne plaće oni će imati značajno koristi jer se radi o značajnim financijskim sredstvima. Ali ja ovdje govorim o onima 70% koji to neće moći ostvariti. Zato smatramo da neovisno o tome što ovdje dolazi do određene promjene drugog mirovinskog stupa ili obaveznog fonda da on bi se trebao transformirati iz obaveznog u dobrovoljni mirovinski fond. Pošto su određeni članovi uplaćivali to je njihova vlastita imovina i tu vlastitu imovinu nitko im ne smije dirati, ali bi im se trebalo omogućiti da sami izaberu hoće li dalje nastaviti sa tom imovinom i iznosima koje su uplaćivali i dalje štediti štediti u dobrovoljnom mirovinskom fondu ili žele vratiti svoju ušteđevinu u prvi mirovinski stup generacijske solidarnosti i tada bi na neki način postavili sustav koji je razvijenim zemljama Europe i osigurava pristojne isplate mirovina za što država i treba osiguravati normalne isplate mirovina s kojima će moći ljudi u svojim poznim godinama normalno priuštiti si starost, a ne da kopaju po kontejnerima, a ne da traže socijalne pomoći. Jer iz ovakvog modela svi oni sa manjim primanjima neće se moći isfinancirati. To su osnovni razlozi zašto Hrvatski laburisti ne podržavaju ovakav model. Smatramo da je krajnje vrijeme da se o ovom modelu potpuno drugačije počne razgovarati na osnovu činjenica, na osnovu argumenata, a ne na osnovu lobista pojedinih financijskih institucija koji itekako prodaju maglu za nešto što će se desiti za 30 godina, a mi ne znamo što će biti za 2 ili 3 godine i pričamo lijepe priče, a u biti desit će se nešto sasvim drugo. I onda kada shvate građani sa malim primanjima da su prevareni tko će im biti kriv? Biti će im krivi oni koji su donosili ovakve zakone. Kada je u pitanju dobrovoljni mirovinski fond onda imamo jednu osnovnu primjedbu, a to je članak 135. koji govori o državnim poticajnim sredstvima i ne vidimo nijednog razloga dok god ovakav postoji sistem da postoje obavezni fondovi da se dobrovoljni iznosi financiraju i da država još dodatno izdvaja 15% sredstava do 15 tisuća kuna onima koji ulažu u dobrovoljne fondove fondove smatrajući da svi oni koji imaju dio financijskih sredstava ne treba ih poticati da još više štede i da država u ovakvoj situaciji kada se nalazi u prekomjernom deficitu i prevelikoj zaduženosti još i dalje potiče. Ovo bi imalo smisla da postoji samo prvi mirovinski fond i da postoje obavezni i da postoje ostali dobrovoljni mirovinski fondovi onda i ovakav način poticaja imao bi svojeg smisla. Dok postoji ovakva institucija pomaže se onima koji imaju višak sredstava na račun svih poreznih obveznika koji izdvajaju u proračun. I to su osnovna dva razloga da Hrvatski laburisti ova dva zakona neće podržati. Hvala. Sada ćemo napraviti kratku stanku od 10 minuta i onda nastavljamo sa replikama. Hvala.